Željka (SDP)** i prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Sljedeća točka je - Prijedlog nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova, za razdoblje od 2011. do 2015. godine. Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske. Vlada je podnijela ovaj prijedlog na temelju članka 129. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Prijedlog akta primili ste poštom. Raspravu su proveli Odbor za ravnopravnost spolova, Odbor za zakonodavstvo i Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Naravno. Slobodan Uzelac potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske. **Uzelac, Poštovana gospođo potpredsjedniče, poštovane gospođe zastupnice i gospodo zastupnici. Zadovoljstvo mi je u ime Vlade Republike Hrvatske predstaviti vam prijedlog nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova za predstojeće 4-godišnje razdoblje u skladu sa dobrom praksom da se ovakvi dokumenti koje je izradila Vlada predoče Hrvatskom saboru s ciljem da se o njima ovdje provede odgovarajuća rasprava. Kao što vam je vjerujem dobro poznato dokument se donosi na osnovi zakona o ravnopravnosti spolova, točnije članka 18. toga Sve ove godine u različitim prilikama a napose u procesu pristupanja Europskoj uniji pratili smo i procjenjivali ne samo napredak ljudskih prava žena uopće već i napredak u implementaciji baš ovoga dokumenta kao najvažnijeg strateškog dokumenta za uklanjanje spolne diskriminacije i promicanja provedbe politike jednakih mogućnosti. Podsjećam da je Europska komisija u svom posljednjem izvješću o napretku RH za 2010. godinu ocijenila da je općenito postignut dobar napredak u području ravnopravnosti spolova, ženskih prava i primjeni načela jednakih mogućnosti. Istaknut je i napredak ostvaren u provedbi prethodne nacionalne politike, nastavka aktivnosti na osvještavanju javnosti o ravnopravnosti spolova te uvođenju rodne dimenzije u javne politike i antidiskriminacijsko zakonodavstvo. Smatram važnim spomenuti i ocjenu temeljenu na podatku o podudarnosti stavova građanstva Hrvatske i EU u ovome području. Naime, prema rezultatima prvog istraživanja o odnosu javnosti prema rodnoj diskriminaciji koje je kod nas provedeno 2009. godine iste godine kada i u EU proizlazi da oko 60% anketiranih i u Uniji i u Hrvatskoj misli da žene i muškarci nisu ravnopravni. Istovremeno sličan postotak ispitanika misli da je u posljednjem desetljeću postignut napredak da je diskriminacija po spolu manja nego prije desetak godina. Navodim ovo i zato što će HRvatsku kao buduću članicu EU obvezivati provedba Strategije za ravnopravnost spolova Europske komisije za razdoblje od 2010. do 2015. godine, a na koju se referira i ovaj prijedlog nacionalne politike. Vlada Republike Hrvatske dakako dijeli stajalište da je područje ravnopravnosti spolova iznimno važno područje jer se tu prije svega radi o poštivanju jedne od najviših vrednota ustavnog poretka RH i temelja i temelja za tumačenje našega Ustava. Od brojnih aktivnosti i zakonodavnih inicijativa koje smo provodili u prethodnom razdoblju spomenut ću samo gotovo konsensualno donošenje novoga Zakona o ravnopravnosti spolova u srpnju 2008. godine koji je uveo nove važne standarde i bio jedan od ključnih mjerila za zatvaranje pregovaračkog poglavlja 19. pod nazivom Socijalna politika i zapošljavanje krajem 2009. godine. Nacrt prijedloga ove strategije sadrži među ostalim definiranu pravnu osnovu za njeno donošenje, ocjenu stanja, strateški okvir za provedbu politike ravnopravnosti i dakako akcijski plan djelovanja. Ocjena stanja se temelji na rezultatima analize i izvještajima o provedbi nacionalne politike iz prethodnog razdoblja u kojemu imamo određena postignuća ali i daljnje izazove s kojima se suočavamo s ciljem postizanja još većih rezultata u borbi za ravnopravnost ljudi različitih spolova. Akcijski plan djelovanja sadrži dvadesetak ciljeva i približno stotinjak konkretnih mjera dakle znatno manje mjera nego što je imala prijašnja strategija. Podsjećam, ranije ih je bilo 144, što je svakako upravo posljedica razmjerno zadovoljavajuće iz činjenica o učinjenome do sada. to je i posljedica i namjere o potrebi donošenja operativnijeg dokumenta u kojemu nastojimo izbjeći ponavljanje navođenja mjera koje su sadržane u drugim strateškim dokumentima, posvećenim uklanjanju diskriminacije žena. Primjerice Nacionalna strategije zaštite od obiteljskog nasilja i Strategija razvoja ženskoga poduzetništva. Predložene mjere i ciljevi temelje se na rezultatima analize provedbe mjera prijašnje nacionalne politike, rezultatima nekoliko značajnijih znanstvenih istraživanja, a sukladni su sa ciljevima Strategije Europske komisije za ravnopravnost žena i muškaraca za razdoblje 2010.-2015. kao i drugim važnim međunarodnim dokumentima. Ovaj dokument sadrži 7 prioritetnih programskih područja i to promicanje ljudskih prava žena i rodne ravnopravnosti, jednake mogućnosti na tržištu rada, rodno osjetljivo obrazovanje, ravnopravnost u procesu odlučivanja u političkom i javnom životu, uklanjanje nasilja među ženama, međunarodnu politiku i suradnju te konačno institucionalne institucionalne mehanizme i načine provedbe. Najvažnije novine sadržane su u uvođenju novog programskog područja posvećenog međunarodnoj suradnji koji uključuje i mjere za provedbu Komunikacijske strategije za ulazak RH u EU kao i mjere posvećene poboljšanju žena u sportu. Važna je nova mjera vezana za osnaživanje lokalne razine odnosno obvezne županijskih skupština i županijskih povjerenstava za ravnopravnost spolova da donose jednogodišnje akcijske planove za provedbu Strategije na razini županija. S obzirom na iskustva koja su pokazala da je većina naših građanki i građana ne zna da je diskriminacija po spolu kažnjiva niti je odgovarajuće upoznata sa antidiskriminacijskim zakonodavstvom, predviđena je i provedba trajnih kampanja s ciljem podizanja svijesti o mehanizmima zaštite od rodne diskriminacije, a za što je nužna i snažna podrška medija. Spomenut ću još i to da je predviđeno uvođenje teme ravnopravnosti spolova u opći dio državnog stručnog ispita s ciljem edukacije državnih službenika i službenica, uvođenje obrazovanja za rodnu ravnopravnost u kurikulum građanskog odgoja i obrazovanja, mjere za promicanje zapošljavanja žena u informacijsko-komunikacijskom sektoru kao i mjera za povećanje udjela žena u članstvu nadzornih i upravnih odbora poduzeća u javnom i privatnom sektoru. U izradi dokumenta sudjelovala je radna skupina imenovana od Vlade u kojoj su uz Ured za ravnopravnost spolova sudjelovali i predstavnici tijela državne uprave, organizacija civilnog društva, županijskih povjerenstava i Ureda pravobraniteljice za ravnopravnost spolova. Nakon usuglašavanja stajališta članova odnosno članica radne skupine, završni prijedlog dokumenta upućen je u javnu raspravu i proslijeđen svim ministarstvima koja su dala svoje primjedbe koje su kao i pojedini prijedlozi nevladinih udruga ugrađeni u dokument koji je sada pred vama. U provedbi strategije je zaduženo 30-tak nositelja i 40-tak sunositelja mjera, uključujući tijela državne uprave i druga državna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, a značajan broj mjera provodit će se i u suradnji s organizacijama civilnoga društva. a u vezi s materijalnom osnovom s kojom računa provedba ovih mjera napominjem da su sva tijela dužna osigurati sredstva iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i uvrstiti ih u svoje godišnje planove te planove za svaku od godina koje slijede. Hvala vam lijepa. Hvala potpredsjedniku Uzelcu. Dozvolite mi da naglasim jednu malu, ali ne možda tako beznačajnu činjenicu. Ja mislim da je potpredsjednik Uzelac prvi muškarac koji u Saboru predstavlja nacionalnu politiku ravnopravnosti spolova. Mislim da su to dosad uvijek radile žene. Hvala i čestitam. Probili ste led. Žele li predstavnici odbora uzeti riječ? Furio Radin u ime Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.

koji se nastavlja na prethodne četiri strategije. Istaknuto je da su u području promicanja ravnopravnosti spolova i uklanjanju diskriminacije žena postignuti značajni pomaci što je potvrdila i Europska komisija kod zatvaranja poglavlja 19. o socijalnoj politici i zapošljavanju. Posebno je pohvaljena uloga nadležnog Vladinog ureda u promicanju ravnopravnosti spolova izvan granica Republike Hrvatske, a osobito u najznačajnijim međunarodnim organizacijama koja je uloga u afirmaciji politike ravnopravnosti spolova osim na državnoj razini i na razini općina, gradova i županija. Naglašeno je također da je u proteklom razdoblju uz pomoć ureda na promicanju politike ravnopravnosti spolova bio angažiran značajan broj organizacija civilnoga društva koje su uključile veliki broj volontera čime je promovirana politika dobila na svojoj širini te je istaknuto da takav trend treba i nastaviti. Iznesen je i prijedlog da se razmisli o promjeni naziva predložene politike na način da se izostavi riječ promicanje budući da se i cijeli niz predloženih mjera odnosi na sprečavanje diskriminacije temeljem spola i ostvarivanju prava žena u onim područjima u kojima su izrazito podzastupljene kao što su procesi političkog i javnog odlučivanja ili se nalaze u nepovoljnijem položaju u odnosu na pripadnike drugoga spola, npr. segregiranost na tržištu rada, niže plaće za isti rad i otežano profesionalno napredovanje. Ukazano je na odboru i na potrebu neposrednijeg praćenja i rješavanja problema s kojima se susreću žene s invaliditetom, posebice one koje su majke s djecom i za koje nisu osigurane odgovarajuće službe podrške. A unutar te kategorije osobito su u teškom položaju samohrane majke s djecom koje nemaju osiguranu nikakvu podršku. Predloženo je da se pri provođenju predloženih mjera vodi računa o predviđenim rokovima kako se ne bi dogodilo da se oni neopravdano probijaju bez ikakve posljedice. Također je skrenuta pozornost na važnost osiguravanja potrebnih sredstava u tijelima lokalne i regionalne uprave i samouprave kako bi se osigurala kvalitetna provedba nacionalne politike u dijelu koji se odnosi na provođenje mjera iz njihovog djelokruga. Preporučeno je da se kod donošenja sljedećeg državnog proračuna vodi računa o osiguranju dovoljnih sredstava na pozicijama ministarstava koji su zaduženi za provođenje predložene nacionalne politike kako bi se izbjegle ranije situacije da se za provođenja mjera koje iziskuju visoke iznose sredstava na proračunskim pozicijama planiraju potpuno neprimjerena sredstva. Nakon provedene rasprave odbor je jednoglasno odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese Nacionalnu politiku za promicanje ravnopravnosti spolova za razdoblje od 2011. do 2015. godine. Hvala lijepa. Hvala zastupniku Radinu. Počinjemo sa raspravom. Prvo u ime klubova. U ime kluba SDP-a zastupnica Gordana Sobol. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Gospodine potpredsjedniče Vlade,gospođo predstojnice, kolegice i kolege. ja ću odmah na početku reći da će klub SDP-a podržati donošenje nove Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova za razdoblje 2011.-2015. godine kao jednog dokumenta koji je dakle četvrti po redu i koji u biti na neki način pokazuje da su nam ovakve politike potrebne, dakle i oni koji su do sada bili ova politika koja je sada. Međutim, kao klub imamo određenih primjedbi. Ne mislim da ga treba i ne mislimo da ga treba nekritički gledati bez obzira na sve poteškoće koje je nama jasno da kada je u pitanju politika ravnopravnosti spolova i sve što to nosi sa sobom i određena zakonska rješenja i provedba, dakle svi problemi s kojima se susrećemo svi zajedno kada je u pitanju provedba. Ono što odmah na početku želim kazati, kao klub SDP-a mi smo podnijeli određene amandmane pa ja molim predlagatelja da ih i razmotre prije glasanja o konačnom tekstu. Prvo je to što se tiče naziva same nacionalne politike. Naime, i na Odboru za ravnopravnost spolova, ali i na Odboru za ljudska prava dana je primjedba da je nakon toliko godina već vrijeme da ova nacionalna politika promijeni svoje ime i da prestanemo koristiti termin promicanje ravnopravnosti spolova, to onako malo podsjeća, sad ćemo mi raditi letke, dijeliti letke, hodati okolo objašnjavati ljudima, nosit transparente i slično, ispričavam se što ovako malo karikirano govorim ali mislim da je sasvim primjereno nakon toliko godina da ova nacionalna politika, mi predlažemo da nosi naziv Nacionalna politika ravnopravnosti spolova za period 2011.do 2015.godine. Mislim da se i na taj način svi svi zajedno i opredjeljujemo i radimo taj nekakav korak naprijed kada je u pitanju politika ravnopravnosti spolova. Drugo, kao jedna općenita primjedba koju kao klub SDP-a imamo, a to je da smatramo da je evo i nakon toliko godina ova nacionalna politika ipak još uvijek previše opterećena nizom preopćenitih mjera. Dakle, nekako još uvijek smo skloni tome da stavimo neke mjere koje su preopćenite i kojima mi opet nešto promatramo kroz određeni broj godina, promičemo, razmotrit ćemo, obilježavat ćemo, sustavno ćemo provoditi aktivnosti za poticanje, ukazivat ćemo na potrebu itd. Dakle, voljeli bismo i kao u klubu SDP-a da te mjere koje budu puno obvezatnije nego što one sada jesu formulirane zahvaljujući prije svega, dakle i svemu onome što jeste učinjeno koliko god mi s time bili zadovoljni ili ne ipak u proteklih prvenstveno deset godina. Nadalje, izvješća o provođenju dosadašnje politike i analize provođenja dosadašnje politike, dakle i ovu nacionalnu politiku svake dvije godine ocjenjivat će Vlada Republike Hrvatske, odnosno nadležni Ured za ravnopravnost spolova. Podnosit će dvogodišnje izvješće. Svi znamo da postoji problema u prikupljanju materijala za takvo jedno izvješće. Ovo što se sada desilo to je da je praktički Izvješće o provođenju za period od 2009. do 2010. bilo gotovo pa ja bih rekla na istoj sjednici Vlade kada je bila i prijedlog nove nacionalne politike ili je bio vrlo mali period kad je, dakle raspravljano o izvješću o protekloj nacionalnoj politici i kad je već bio prijedlog nove nacionalne politike. Dakle, mislimo i tvrdimo i dalje da još uvijek uza sva nastojanja nedostaje analize o učinkovitosti mjera koje jesu bile, koje jesu u najvećem dijelu provedene kažu ministarstva i nadležna državna tijela, koje u jednom dijelu su djelomično provedene, a u jednom dijelu nisu provedene. Dakle, taj dio nama ipak nedostaje ne samo da se razumijemo kod ove politike. Danas govorimo o nacionalnoj politici ravnopravnosti spolova nego se bojim da nam to nedostaje kod niza drugih politika strategija i slično. Dakle, kao da nemamo vremena napraviti takvu vrstu analiza. I konačno jedno općenita, dakle primjedba vezano oko financiranja. Istina, postoje dva izvješća jedno za prve dvije godine 2006. i 2008., drugo za 2008., 2010. iz kojih se ipak ne može vidjeti do kraja koliko je sredstava utrošeno na provođenje ove nacionalne politike. I nekako mi se čini da bi to bi to kad nadležna ministarstva, institucije i slično dostavljaju izvješća o provedbi određenih mjera ja mislim da ne bi trebao biti problem da pored toga upišu kolika su to sredstva koja su potrošena recimo iz sredstava državnog proračuna. Jer ovdje se zna točno jedino koja su to kaže se dodatna neka sredstva. Dakle, tu u tom dijelu mi još uvijek nemamo i nećemo imati na ovaj način jasnu sliku koliko u stvari mi novaca ja ću ovako reći smo spremni utrošiti i uložiti u ovakvu jednu politiku pokazujući time koliko je nama takva jedna politika u stvari važna. Ovo što imamo iz izvješća vidljivo u brojkama to je otprilike negdje nešto malo manje od 400 milijuna kuna u zadnje četiri godine je utrošeno na politiku ravnopravnosti spolova. Godišnje to znači oko 100 milijuna. Kad to stavite u usporedbu sa proračunom Republike Hrvatske koji iznosi svi vrlo dobro znate koliko iznosi, preko 120 milijardi kuna, onda to ispada da je to manje od 0,1% sredstava koja su eto utrošena i na sve ono što je zapisano i u politici ravnopravnosti spolova. Možda se to nekome čini sasvim dovoljno. Na žalost, reći ću mi smatramo da to nije dovoljno kao ne mislimo da je dovoljno i u biti na neki način to se podudara sa onim što se na svjetskoj razini troši na programe ravnopravnosti spolova. Jer je nedavno izašlo UN-ovo Izvješće Agencije za žene pri UN-u koje je pokazalo da od ukupne mase sredstava koje UN koristi na razno razne programe 0,7% otpada na programe ravnopravnosti spolova kada gledamo svijet u globalu. Smatramo da je to, dakle još uvijek puno, puno premalo. Dakle, zalažemo se za punu transparentnost financija kada je u pitanju i ova nacionalna politika. To je nedostatak i kod svih drugih strategija i politika. Ali vjerujemo, dakle da, jer to je moguće, definitivno moguće izračunati. Kad neću sad ponavljati obzirom da je potpredsjednik Vlade rekao koja su to, dakle sve područja kojima je ova nova nacionalna politika posvećena. Međutim, želimo ipak ukazati na neke, na nešto što nam se čini ipak nedostatno. Prvo, nema više zasebnog poglavlja o ženskom zdravlju. Smatramo da je to nedostatak. Kad se govori o ženskom zdravlju onda se govori jedino u okviru poglavlja promicanje ljudskih prava žena i rodne ravnopravnosti gdje se govori o podizanju kvalitete i dostupnosti zdravstvene zaštite za žene i djevojčice koje osim, dakle vezano oko prevencije ranog otkrivanja zloćudnih tumora kaže se da će se podizati razina znanja i osviještenosti o vrstama spolno prenosivih bolesti, te unapređivat će se mjere za očuvanje reproduktivnog zdravlja žena. Smatramo da je to korak nazad u odnosu na ono što je pisalo u prošloj nacionalnoj politici, tim više što mjere koje su u toj nacionalnoj politici bile nisu provedene. nisu provedene. Iz izvješća koje je dalo Ministarstvo zdravstva nije objašnjeno zašto te mjere koje se prvenstveno odnose na reproduktivno zdravlje žena i seksualna prava žena. Zašto? U tom dijelu nisu uopće data objašnjenja. I mi sa svojim amandmanom u ime kluba predlažemo da se makar u ovoj dakle mjeri 153 koja kaže da će se unapređivati mjere za očuvanje reproduktivnog zdravlja žena, da će se to, predlažemo da se nadopuni, te promicati razumijevanje i potreba zaštite njihovih reproduktivnih i seksualnih prava. Dakle, smatramo prvo neopravdano da se uopće izbacilo čitavo jedno posebno poglavlje koje se odnosi na zdravlje žena i pritom želimo upozoriti da zdravlje žena ne možemo vezati samo uz reproduktivno zdravlje nego da tu se u prošloj smo politici imali, posebnu pažnju se trebalo posvećivati i istraživati mentalno zdravlje žena prvenstveno i s obzirom na opterećenja na poslu, stres, zlostavljanje na radu, mobbing itd. Toga više nema, a mjera ta i nije provedena na način na koji je trebala biti provedena. Ono što je u ovom Poglavlju – Ljudska prava žena pozitivno i pozdravljamo, a to je dakle da ide naglasak na provođenje antidiskriminacijskih zakona i Zakona o ravnopravnosti spolova posebno putem educiranja sustava i odvjetništva te pozdravljamo posebno uvođenje ispita o ravnopravnosti spolova u Državni stručni ispit za pripravnike. Također, kad govorimo, vratit ću se trenutak na žensko zdravlje, nigdje se naravno ne ide na to da se obveže ili da će se raditi na tome da se uvodi spolni odgoj u okviru zdravstvenog odgoja u škole. Od toga se odustaje, odnosno samo se govori o podizanju kvalitete i dostupnosti zdravstvene zaštite za žene i djevojčice te samo se kaže podizat će se razina znanja o vrstama spolno prenosivih bolesti. Pa evo možda za razmišljanje, možda u nekakvoj budućnosti možemo u tom dijelu i nešto više napraviti. U ovom dijelu imamo i dvije mjere koje se odnose na žene u ruralnim prostorima. Smatramo da je to apsolutno premalo, ali jedino što pozdravljamo to je da se sad više ne spominje izbor za najuzoritiju ženu … Smatramo da je taj izbor samo još dodatno zakopavao da tako kažem žene u patrijarhalne okvire, nažalost koji još uvijek jesu prisutni na našem selu. Što se tiče jednakih mogućnosti na tržištu rada Izvješće pravobraniteljice za proteklu godinu govori nam zorno da u tom dijelu su najveći problemi i ako je negdje posebno izražena diskriminacija onda to jeste na tržištu rada. Međutim, iz ovih mjera koje su ovdje ne vidimo da će se u tom dijelu neki veći pomaci napraviti i pozdravljajući neke novine, kao što je obilježavanje Europskog dana jednakih plaća, nažalost ipak nismo nismo zadovoljni sa mjerama koje jesu predviđene, a pogotovo u onom dijelu koji se govori o usklađivanju obiteljskog i profesionalnog života. Jer samim, da tako kažem, provođenjem aktivnosti za poticanje jednake raspodjele kućanskih i obiteljskih obveza, to su prilično načelne i neobvezujuće mjere koje nažalost mogu samo dovesti da eventualno za 4 godine opet nam se za 0,3 ili 0,4 posto povisi broj očeva koji će koristiti recimo roditeljski dopust. Smatramo da je to puno premalo, puno premalo. Mi možemo reći gle napravljen je mali korak u odnosu na 1,5 sad smo došli na 1,8% očeva, međutim smatramo da je to da je to puno premalo. Pozdravljamo također u ovoj novoj nacionalnoj politici posebni dio koji se odnosi na LGBT populaciju. Mislimo da je njoj mjesto upravo u ovoj nacionalnoj politici. I pozdravljamo i novo područje koje se odnosi na žene u sportu, ali upozoravamo i u tom smislu smo dali i amandmane, žao nam je što je ovaj konačni prijedlog nacionalne politike oslabljen u tom dijelu u odnosu na ono što je bilo na javnoj raspravi jer je očito se popustilo popustilo valjda u pojedinim institucijama, da li je to ministarstvo, da li je to Hrvatski olimpijski odbor ili netko drugi, tako da su izbačene neke stvari koje smatramo da su mogle u iduće 4 godine dovesti prvo do povećanog broja žena u upravljačkim strukturama sportskih organizacija i saveza. I drugo, koja bi na puno primjereniji način kažnjavale, odnosno sankcionirale počinitelje eventualnog nasilja nad ženama sportašicama. Toga ima,neke od nas su se sa time i direktno susrele u klubovima koje vode. A ispada da svi peru ruke nakon toga, da nema sankcija od strane sportskih saveza, a nema ih čak niti nakon pravomoćnih presuda. Dakle, evo u tom smislu uz sve primjedbe koje imamo, uz prijedloge amandmana koje molimo da se obrati pažnja i molimo predlagatelja da vidi mogućnost njihovih usvajanja klub SDP-a podržat će, naglašavam, nacionalnu politiku ravnopravnosti spolova. Nadam se da će barem oko naziva biti konsenzusa. Hvala. **Mimica, Neven (SDP)** Hvala lijepa gospođo zastupnice. Imamo jedan ispravak netočnoga navoda, poštovana zastupnica Đurđica Sumrak. **Sumrak, Đurđica (HDZ)** Hvala vam lijepo gospodine potpredsjedniče Sabora, gospodine potpredsjedniče Vlade i ravnateljice Vladinog ureda. Pa evo ga ovako, ja bih ispravila samo jedan netočni navod, a to je ono kad kolegica Sobol govori o nedostatku ove nacionalne strategije i da je nedostatak da su to preopćenite mjere, da se radi o promatranju, ukazivanju, o preporukama. Pa ja ne bih rekla da je to nedostatak uopće nego bih rekla dapače da je ovo pozitivno. Ovo je 4. nacionalna strategija, neke zemlje EU nemaju niti jednu, a obzirom na sve ove preporuke, ukazivanja i sve ostalo što se radi kroz 4 nacionalne strategije pa evo ja ću samo jedan mali, jednu malu digresiju reći – recimo uklonjeno je nasilje nad ženama, to je izostavljena mjera radi suzbijanja obiteljskog nasilja budući da imamo Nacionalnu strategiju borbe protiv nasilja nad ženama za razdoblje od 2011. do 2016. Dakle, netočno je govoriti u negativnom kontekstu vezano za ove stvari u nacionalnoj strategiji jer sve ovo je dovelo u stvarnosti do nekih zakonskih regulativa koje su odlične pa i novih nacionalnih strategija. Evo, to. Hvala. **Mimica, Sljedeći klub je klub HDZ-a. U ime kluba poštovana zastupnica Karmela Caparin. gospodine potpredsjedniče, poštovani potpredsjedniče hrvatske Vlade, predsjednice vladinog Ureda za ravnopravnost spolova, kolegice i kolege zastupnici. Klub HDZ-a je raspravljao o prijedlogu nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova za razdoblje od 2011. do 2015. godine. Ova nacionalna politika je zaista osnovni strateški dokument RH koji se donosi sa ciljem uklanjanja diskriminacije žena i uspostavljanja stvarne ravnopravnosti spolova provedbom politike jednakih mogućnosti za razdoblje od 2011. do 2015. Donosi se na osnovi Zakona o ravnopravnosti spolova, članak 18. i programa Vlade RH za preuzimanje i provedbu pravne stečevine EU, Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava UN-ove konvencije o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena, konvencije međunarodne organizacije rada, te Pekinške deklaracije i platforme za djelovanje. Ovo je 4. nacionalna politika koja je proizišla nakon analize izvješća provedbe prethodne nacionalne politike. Možemo reći da je ova Vlada zaista puno na tom polju učinila. Osnaženi su institucionalni mehanizmi na nacionalnoj i lokalnoj razini uz donesene važne zakone koje smo do sada donijeli u ovom Hrvatskom saboru. Od Zakon o ravnopravnosti spolova, Zakona o suzbijanju diskriminacije, Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, nacionalne strategije zaštite od nasilja u obitelji, protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji, Zakon o radu koji sadržava odredbe za sprečavanje diskriminacije na temelju spola u području rada i zapošljavanja. Mnogima se čini ova Nacionalna politika da je manje nego što su to prethodne a upravo zato što se mnoge odredbe nalaze u ovim donesenim zakonima u Hrvatskom saboru. Međutim, unatoč dobrom zakonodavstvu 63% građana ne zna ili misli da diskriminacija na temelju spola nije zakonski kažnjiva, a svega 12% zna da imamo antidiskriminacijski zakon. Na temelju analize široko postavljene radne skupine i provedene javne rasprave pred nama je vrlo kvalitetan prijedlog nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova za razdoblje od 2011. do 2015. Prijedlog nacionalne politike sadrži uvod, pravnu osnovu, opširnu ocjenu stanja, strateški okvir za provedbu politike ravnopravnosti, akcijski plan djelovanja te završne odredbe. Najvažniji pokazatelji neravnopravnog položaja žena i dalje su sadržani u njihovom nepovoljnijem položaju na tržištu rada. Razlika u bruto plaćama je 10,6%, podzastupljenost u procesu donošenja političkih i radnih odluka, učestalosti različitih oblika nasilja nad ženama uključujući obiteljsko nasilje uz perzistentnost rodnih stereotipova. Na tržištu rada postoji široka primjena ugovora na određeno vrijeme za ženski dio radno aktivnog stanovništva, žene su većinom u tekstilnoj industriji a a ugostiteljstvu, trgovačkim uslugama, obrazovanju, javnoj upravi, društvenim djelatnostima, socijalnim djelatnostima itd. U ovom trenutku udio žena u poduzetništvu iznosi oko 30% te uočljiva tendencija njegovog rasta. Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva provodi projekt poduzetništvo žena temeljem godišnjih operativnih planova poticanja, malog i srednjeg poduzetništva. Međutim, što je poduzeće veće i ima veće prihode to je manje žena vlasnica poduzeća. U mikro poduzećima 31,8% žena su vlasnice u malim poduzećima 18,8%, a u srednjim samo 12%. U operativnom planu poticanja malog i srednjeg poduzetništva za tekuću godinu osiguravat će se i namjenski povećati sredstva za financiranje poduzetništva žena. U Republici Hrvatskoj kao i drugim europskim zemljama bilježi se kontinuirani trend povećanja obrazovanja žena, udio žena sa magisterijem 51,1%. Povećava se udio žena s doktoratom, 50,1%, međutim podzastupljene su na studiju računarstva 15%, inženjerstva 27%, arhitekturi i građevinarstvu 37%. Muškarci su izrazito podzastupljeni na studijima vezanim za područje obrazovanja 8,15%. U ocjeni stanja, napravljena je analiza političke participacije žena na lokalnoj razini, u Hrvatskom saboru, na području suzbijanja nasilja u obitelji, drugih oblika nasilja, ravnopravnosti spolova u medijima itd. Ukazano je na praćenje i rješavanje problema s kojima se susreću žene sa invaliditetom. Akcijski plan djelovanja sadrži 20 ciljeva i 93 mjere unutar 7 programskih područja. U Klubu HDZ-a u raspravi naglasili su novine ove nacionalne politike kao što su obveze županijskih skupština da donesu i provode godišnje akcijske planove za provedbu strategije na lokalnoj razini. Naime, dosadašnja praksa je zaista pokazala neujednačenost sredstava koje su povjerenstva dobivala iz županijskog proračuna. Predviđeno je provedba kampanja na upoznavanju javnosti sa antidiskriminacijskim zakonodavstvom, za povećanje sudjelovanja žena u političkom i javnom odlučivanju. Tema ravnopravnosti spolova uvodi se u opći dio državnog stručnog ispita, predviđeno je promicanje zapošljavanja žena u informacijsko-komunikacijskom sektoru te unošenje mjera posvećenih poboljšanju položaja žena u sportu, poticanjem povećanja udjela žena u upravljačkim strukturama športskih saveza i drugih športskih organizacija. Moramo biti svjesni da postoji nasilje i na tom području o kojem je govorila gospođa Sobol. Sobol. Mislim da to ne treba posebno naglašavati u ovoj Strategiji jer se o tome govori o nasilju na svim područjima. Športašicama će se osigurati jednaka dostupnost športske infrastrukture u vremenu korištenja i kvaliteti uz dostupnost stručnog usavršavanja osposobljavanja i zapošljavanja u športu. I na kraju dio nacionalne politike posvećen je međunarodnoj suradnji koja uključuje i mjere za provedbu komunikacijske strategije za ulazak Republike Hrvatske u Moramo zaključiti da sa svim onim što je do sada učinjeno kao i sadašnjom 4. Nacionalnom politikom zaista se nalazimo u razini drugih Europskih zemalja, ništa od toga ne odstupamo. Iz izvješća je vidljivo da je najveći dio mjera dosadašnje nacionalne politike proveden u 80% slučajeva. Unatoč kako nam se čini uvijek nedostatku sredstava iz proračuna. I na kraju Klub HDZ-a podržava donošenje 4. Nacionalne politike sa željom zaista daljnjeg osnaživanja žena kao i provedbe politike i akcijskog plana nabrojenih u svih ovih 7 tematskih područja. Hvala. Na redu je sada Klub HNS HSU i poštovana zastupnica Danica Hursa. **Hursa, Hvala vam lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani potpredsjedniče Vlade sa suradnicom, kolegice i kolege. Nacionalna politika za promicanje ravnopravnosti spolova za razdoblje od 2011. do 2015. godine temelji se na cilju uklanjanja diskriminacije žena i uspostavljanja stvarne ravnopravnosti spolova provedbom politike jednakih mogućnosti kroz 7 ključnih područja. Već su bila spomenuta ali su temelj ove nacionalne politike pa dopustiti da ih ja ponovno nabrojim. Promicanje ljudskih prava žena i rodne ravnopravnosti, stvaranje jednakih mogućnosti na tržištu rada, unapređenje primjene rodnog osjetljivog odgoja i obrazovanja, uravnoteženje sudjelovanja žena i muškaraca u procesima političkog i javnog odlučivanja, uklanjanje svih oblika nasilja nad ženama, promicanje međunarodne suradnje i ravnopravnosti spolova izvan Hrvatske, te daljnje osnaživanje institucionalnih mehanizama i metoda provedbe. Zakon o ravnopravnosti spolova iz 2008. godine proširio je osnove zabrane diskriminacije u području zapošljavanja i rada uveo sustav za izbore na svim razinama, unaprijedio područje sudske zaštite od diskriminacije i ustanovio nezavisno tijelo za suzbijanje diskriminacije u području ravnopravnosti spolova čime su se redefinirale i proširile ovlasti i djelokrug rada pravobraniteljice za ravnopravnosti spolova sukladno obvezama u preuzimanju stečevine EU te prvi put zakonski pravno definirao ulogu i status Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova kao tijela zaduženih za provedbu zakona. tada je napravljen znatan pomak u uklanjanju neravnopravnog položaja pojedinih segmenata ženske populacije i provedene su brojne mjere usmjerene ka podizanju svijesti javnosti o rodnoj ravnopravnosti. No, još uvijek je Hrvatska suočena sa trajnim izazovima bržeg prevladavanja jaza između ravnopravnosti de facto i ravnopravnosti de iure i uklanjanje strukturnih razloga neravnoteže. A glavni pokazatelj je nepovoljan položaj žena na tržištu rada. Podzastupljenost u procesu donošenja političkih i javnih odluka, učestalost različitih oblika nasilja nad ženama uključujući obiteljsko nasilje uz ... rodnih stereotipa. Najvažniji cilj u postizanju potpune ravnopravnosti je poboljšanje položaja žena na tržištu rada s obzirom na njihovo otežano zapošljavanje i niže plaće kao i različite oblike diskriminacije s kojima se susreću pri zapošljavanju i profesionalnom napredovanju. Strateški okvir za provedbu politike ravnopravnosti spolova i akacijski plan djelovanja sastoji se od 7 područja koja sam nabrojala. Bitno je ta područja oživotvoriti, jer samo na taj način doći ćemo do većeg stupnja ravnopravnosti spolova. Ono što želim na kraju u ime kluba HNS-a, HSU-a reći da i mi podržavamo promjenu naziva dokumenta. Isto tako kao što je kolegica Sobol primijetila i nama to nedostaje. Svaka nova strategija svaki novi dokumenat podrazumijeva nekakvu inventuru proteklog razdoblja i to je ono što nedostaje i bilo bi dobro da smo dobili na uvid ovog puta. Pitanje zdravlja žena također želimo da se vrati u ovu nacionalnu politiku iz razloga o kojima je govorila kolegica Sobol, neću to ponavljati. A pitanje sporta i nasilja u sportu to stoji i o tome također treba razgovarati to treba osvješćivati. Ali ja bih ovdje podvukla pitanje sporta i financiranje u sportu. Žao mi je što nismo do sada mogli čuti izvješće našeg Hrvatskog olimpijskog odbora koje upravo govori o toj problematici financiranja od lokalne do državne razine. U tom izvješću vidljivo je da je sve uredu u samom startu na razini malih pikola, kada se kreće na više razine vidi se očiti raskorak između financiranja žena i muškaraca. Izvješće Hrvatskog olimpijskog odbora o tome nedvojbeno govori svojim brojkama. Ja se zalažem za to i klub HNS-a, HSU-a da nacionalna politika u narednom razdoblju povede računa o tom problemu. Klub HNS-a, HSU-a prihvaća i podržava nacionalnu politiku za ravnopravnost spolova u razdoblju od 2011. do 2015. Hvala lijepa gospođo zastupnice. Ispravak netočnog navoda ima poštovana zastupnica Karmela Caparin. Izvolite. **Caparin, Karmela (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Naime, netočno je da nemamo uvid u izvješće provedbe nacionalne politike dio imamo sa Vlade, a dio imamo iz izvješća pravobraniteljice za ravnopravnost spolova. Pa ću vam ja tako reći da je npr. pravobraniteljica u poglavlju žene i zdravlje napisala, budući da su mjere Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova za zdravlje 2006. do 2010. trebale biti provedene za 2010. godinu, kaže da su sve mjere iz poglavlja žene i zdravlje provedene. Hvala lijepa. Posljednji prijavljeni klub je klub HSS-a. poštovana zastupnica Marijana Petir u ime kluba. Izvolite.

raspravljamo u Hrvatskom saboru. ured za ravnopravnosti spolova Vlada Republike Hrvatske temeljem obaveza Zakona o ravnopravnosti spolova zadužen za izradu i provedbu nacionalne politike. Prijedlog nacionalne politike sadrži pravnu osnovu donošenja, ocjenu trenutnog stanja u kojem je analizirana provedba dosadašnje nacionalne politike sa istaknutim postignućima i navedenim izazovima u promicanju ravnopravnosti spolova i osnaživanju žena. Strateški okvir za provedbu politike i akcijski plan djelovanja sastoji se od ukupno 93 mjere u 7 ključnih tematskih područja i mi smo u klubu HSS-a sa posebnim interesom raspravili prijedlog nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova za razdoblje od 2011. do 2015. godine i podržat

pojedinih mjera, no ne smatramo to nepremostivom preprekom. Unapređenje ravnopravnosti spolova i suzbijanje nasilja nad ženama sa pravom su prepoznati kao jedan od ključnih segmenata populacijskih i razvojnih politika i drugih europskih zemalja. No nažalost nasilje posebice unutar obitelji još uvijek je rašireno a zabrinjava i činjenica da je rastući broj žena suočen s rizikom od spolno prenosivih infekcija kao posljedica visokorizičnog ponašanja njihovih partnera. Stoga zdravlje žene zaslužuje posebnu pažnju i u okviru ove politike. Iako je Europa najveći svjetski donator službene pomoći za razvoj i u nekim europskim zemljama ne postoji adekvatan pristup obrazovanju i informacijama o reproduktivnom zdravlju, te metodama planiranja obitelji. Zbog toga veliki broj žena i danas u Europi umire zbog komplikacija u trudnoći. RH je 2006. godine donijela Nacionalnu populacijsku politiku kojom se prepoznaje važnost obiteljskih potpora poput rodiljnih naknada i doplataka za djecu kao i usklađivanje obiteljskog i poslovnog života pri čemu je naglasak između ostalog stavljen i na osiguranje potpune ravnopravnosti spolova. Također je u cilju unapređenja sustava zdravstvene zaštite majke i djeteta Republika Hrvatska donijela Nacionalni plan aktivnosti za prava i interesa djece od 2006. do 2012. godine. Utvrđeno je kroz ove dokumente da će se sustav zdravstvene zaštite majke i djeteta između ostalog unaprijediti i ustrojavanjem savjetovališta za planiranje obitelji i reprodukcijsko zdravlje, kao i poticanjem razvoja programa zdravstvenog odgoja s područja zaštite reprodukcijskog zdravlja djece i mladeži za djecu, roditelje, nastavnike, odgajatelje i zdravstvene provođenjem Programa zdravstvenog odgoja te edukacijama o prevenciji spolno prenosivih bolesti i neželjenih trudnoća. Stav je u Klubu HSS-a da je zaštita reproduktivnog zdravlja žena kao i mladih u konačnici važna i zbog društva samog i njegovog budućeg razvoja, te stoga traži odlučnu akciju kako bi se smanjili rizici pri čemu želimo još jednom u HSS-u istaknuti da pobačaj ne može biti metoda kontracepcije, odnosno planiranja obitelji kao što je to danas slučaj u Hrvatskoj. Kada govorimo o ravnopravnosti spolova, želim naglasiti da su jedno pozitivni zakonski propisi, a drugo je stvarnost koju i mi žene u politici svakodnevno živimo i osjećamo. Mehanizmi koji bi poticali veće uključivanje žena u politički život postoje. Međutim, činjenica je da su iako čine više od polovice stanovništva žene i dalje podzastupljene svugdje gdje se donose važne odluke, pa tako i u politici. Kada to spomenemo, onda nam prigovore da imamo ženu predsjednicu Vlade što svakako pohvaljujemo i podržavamo. No sigurno je da više žena treba dobiti šansu za uključivanje u donošenje odluka. S manje od 5% participacije u 90-tima, žene u Saboru danas su na 22% i zato se čini da napreduju. No, izvori 2007. godine možemo reći da su bili svojevrsni poraz jer su žene dobile samo 18% zastupničkih mjesta, a na današnjih 22% su se popele kada su muškarci otišli u izvršnu vlast. U izvršnoj vlasti je stanje još dramatičnije. A na lokalnim razinama stanje je najlošije, jer je participacija žena svega 11%. Objašnjenje za tako loše stanje je problem usklađivanja poslovnog i privatnog života zbog kojih specifičan položaj žene nepovoljno utječe na stvaranje prilika za napredak u karijeri kako poslovnoj, tako i tako i političkoj. Na području rada i zapošljavanja diskriminacija je još uvijek snažna i žene su u puno lošijoj poziciji. Prilikom razgovora za posao žene se diskriminiraju na temelju bračnog i obiteljskog statusa. Pita ih se koliko djece imaju, namjeravaju li imati djecu i udavati se i sl. Žene još uvijek čine veći postotak nezaposlenih, radije na slabije plaćenim mjestima, imaju manje mirovine. Udio žena na najvišim rukovodećim položajima još uvijek je ispod 10%. Što je viša hijerarhijska ljestvica, to je manje žena iako u većem postotku završavaju fakultete o čemu je kolegica Caparin iz HDZ-a detaljno govorila. Naravno da ne mislimo u Klubu HSS-a da bi se žene trebale baviti politikom samo zato što su žene i zato što stranka na listi treba istaknuti određeni broj žena, već prije svega smatramo da to što si žena ne bi smjelo biti prepreka za snažniji politički angažman. Jedan od razloga zašto bi se više žena trebalo aktivno baviti politikom jest i taj da svojom sposobnošću i upornošću razbijaju predrasude, a toplinom koju posjeduju politici daju ljudsko lice. Naš ženski način jednako je vrijedan i poželjan kao i muški jer postoji razlog zašto smo različiti i razlike nas ne bi smjele suprotstavljati, već nas trebaju upotpunjavati jer u ovom društvu žive i muškarci i žene i ono mora biti po mjeri jednih i drugih. U nekoliko rasprava do sada istaknula sam da su žene izvrsne menadžerice i to pokazuje njihova svakodnevna organizacija obiteljskog života, briga za svakog člana obitelji a uz sve to nerijetko i rade. Činjenica je da pomiriti poslovni i obiteljski život predstavlja dovoljno velik zadatak te još pri tome uključivanje i to aktivno uključivanje u politički život čini se za poneke žene prevelikim zalogajem. No, žene su oduvijek bile velikodušne i spremne žrtvovati se za dobro drugih, a Hrvatska u ovom trenutku traži najbolje što joj možemo dati, a svakako i ono najbolje od sebe daju i žene na selu koje ovdje posebno želim apostrofirati. Ne smije se zaboraviti da su seoske žene stup Čine više od četvrtine svjetske populacije, a njihov doprinos u proizvodnji hrane je nemjerljiv. Seoske su žene okosnica poljoprivredne radne snage u većem dijelu svijeta, proizvode 25 do 45% bruto domaće proizvodnje i sudjeluju sa više od polovice u stvaranju svjetskih zaliha hrane. U razvijenom svijetu obavljaju trećinu poljoprivrednih poslova i dakako, veći dio poslova u kućanstvu. Žalosti da je pola milijarde seoskih žena siromašno i bez pristupa resursima i tržištima. Iz ženskog seoskog poduzetništva u Hrvatskoj dolaze mnogobrojni tradicijski proizvodi, organska hrana, voćne rakije, likeri, kolači. Zanimljiv spoj čuvanja tradicije ekonomske osviještenosti i pametna osmišljavanja vremena su predmeti koje proizvode žene na na selu i zato zaslužuju snažniju potporu svih razina vlasti u Hrvatskoj. U prijedlogu ovoga dokumenta mi u Klubu HSS-a pronalazimo prenaglašeno isticanje LGBT osoba te proširivanje tematskog područja promicanja ljudskih prava žena rodnom ravnopravnosti i obavezu uključivanja LGBT osoba u povjerenstva za izradu zakonskih rješenja. U praksi se događa da LGBT osobe koje su u manjini zapravo žele i zakonom propisati što bi o njima većina trebala čak i misliti, a tome svjedočimo u Hrvatskoj proteklih dana. tko štiti većinu u Hrvatskoj i tko štiti prava većine u Hrvatskoj, tko štiti obitelj u Hrvatskoj onako kako je definirana kroz stoljeća, kroz tradiciju i onako kako je definirana Obiteljskim zakonom. Nama u Klubu HSS-a se čini da je obitelj ta koja u Hrvatskoj treba najveću moguću zaštitu te da je ona upravo najranjivija jer se nalazi na vjetrometini gospodarskih i političkih nepogoda. Stoga je ova strategija prema mišljenju nas iz HSS-a trebala prepoznati i obitelj kao temeljnu jedinicu ljudskog društva, kao prvu školu međuljudskih odnosa, kao mjesto gdje se uči biti čovjek. Kada obitelj u Hrvatskoj bude na prvom mjestu, onda će sve drugo biti na pravom mjestu. Hvala lijepo. **Mimica, Sada prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prva prijavljena je poštovana zastupnica Nadica Jelaš. Izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče, zamjeniče predsjednice Vladinog Ureda za ravnopravnost spolova. Prijedlog nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova ovako kakav naziv sada nosi mislim da nije dobar. Dakle, mislim da bi adekvatni naziv bio nacionalna politika rodne ravnopravnosti. Dakle, ne samo da bih u nazivu izostavila promicanje, nego bih umjesto nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova stavila rodnu ravnopravnost. Dalje, javna rasprava o ovom prijedlogu mislim da je trajala prekratko, nepuna dva tjedna. Ovo jest jedan strateški dokument koji se donosi s ambicijom da uklanja uzroke diskriminacije žena u društvu koji su, znamo to svi vrlo dobro, vrlo tvrdokorni. Jednom rječju, ovaj dokument ima ambiciju da mijenja hrvatsko društvo, a polovicu toga hrvatskog društva čine žene. Rasprava je dakle po meni trebala biti i dulja i doista javna, dakle u pravom smislu riječi ona terenska. S druge strane, iako ovo jest strateški dokument ipak je preopćenit, predeklarativan dakle i dalje se previše toga svodi na promicanje, na promicanje ideje rodne ravnopravnosti, na organiziranje rasprava, na okrugle stolove, na obilježavanje određenih važnih datuma i na slične akcije. Dakako da su i takvi oblici djelovanja i potrebni i važni, ali mislim da doista treba ići dalje, korak dalje od promicanja, treba ići na konkretne prijedloge i to naročito one vezane uz promjenu zakonske regulative, kao da eto još uvijek nisu stvoreni uvjeti da se žešće krene u promjene putem izmjena zakona. Jer upravo su zakoni, naravno pod uvjetom da se dosljedno provode, najefikasniji način mijenjanja stvari na terenu, a područja koja vape za takvim promjenama doista je strahovito puno, od problema seoskih žena, preko problema istospolnih parova do neravnopravnosti žene na tržištu rada, nasilja nad ženama itd. Evo krenut ću od nas samih, mislim da je to pošteno i korektno, dakle od žena u politici. zabrinjavajuća je činjenica, a evo i kolegica Petir je maloprije o tome govorila, dakle da se već godinama dakle kroz nekoliko posljednjih izbornih ciklusa udio zastupnica u Hrvatskom saboru nije promijenio ili se bar nije bitnije promijenio. Još poraznija situacija je na lokalnoj razini, dakle u lokalnim sredinama još uvijek svaka četvrta jedinica lokalne samouprave u Hrvatskoj nema u svojim predstavničkim tijelima niti jednu ženu. Dakle ponavljam, niti jednu ženu. Nema žena tamo gdje se određuje sudbina proračunskom novcu, gdje se određuju uvjeti života, a žene su približno jednako kao i muškarci učestvovale u stvaranju tog proračunskog novca. Bojim se eto tog jednog status quo-a, tog stajanja u mjestu. Kao da smo dosegle neki plafon i dalje se ne može. Dakle doista ovdje možemo govoriti o onom, odnosno primijeniti onaj izraz stakleni strop. I Zakon o ravnopravnosti spolova nije se, barem što se politike tiče, pokazao previše efikasnim niti hoće jer su sankcije za nepoštivanje Zakona o ravnopravnosti one su simbolične. Dakle te sankcije su simbolične. Ali kada bi se išlo u izmjenu ovog zakona o ravnopravnosti spolova na način da se sve izborne liste koje ne zadovoljavaju uvjet 40%-tne zastupljenosti žena odbacuju kao nevažeće, ta bi izmjena zasigurno probila stakleni strop o kojem sam maločas govorila. Nadalje, htjela bih nešto reći o mjerama iz ove politike. Mjere su po meni preopćenite, neke od njih i vrlo teško provedive u praksi. Navest ću konkretne primjere za to. Recimo mjera 2.4 koja je usmjerena na osnaživanje ženskog poduzetništva, a koja kaže: aktivno će se poticati žensko poduzetništvo na županijskim i lokalnim sredinama. Ja se doista pitam a kako je to aktivno, što to aktivno konkretno podrazumijeva u jedinicama lokalne i područne samouprave. Dalje. Rokovi za donošenje i provedbu određenih mjera su predugački, naročito ako se uzme u obzir činjenica da se na nekim dokumentima doista radi već godinama, a neke gotove dokumente imaju udruge civilnog društva i doista nije potrebno izmišljati toplu vodu. I za ovo ću navesti primjer. Dakle mjera 5.1.4 jedna je od onih kojima će se uklanjati svi oblici nasilja nad ženama, a koja kaže: donijeti će se i svim relevantnim ustanovama distribuirati Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja. Rok za provedbu ove mjere je 2011. do 2015., dakle rok provedbe ove nacionalne politike. Pitam se zašto je tako dugi rok kad udruge civilnog društva, evo konkretno cesi već ima gotovo takav protokol i nudi ga na usvajanje. I na kraju ću reći nešto o onome na što sam posebno osjetljiva, dakle u prijedlogu ove politike nema ni riječi o uvođenju zdravstvenog odnosno seksualnog seksualnog odgoja u škole iako se doista svakodnevno potvrđuje da je to nasušna potreba. Hoćemo li drastičniju potvrdu toga od one da je u jednoj bjelovarskoj srednjoj školi ove godine bilo čak osam trudnica, od toga dvije 15-godišnjakinje, s tim da jedna od njih nije niti znala da je trudna, nije bila svjesna toga. To zapravo i ne treba čuditi ako se uzme u obzir da žensko zdravlje u ovoj politici nema status jednog od prioriteta kao što je to bio slučaj u prethodnoj nacionalnoj politici, iako zapravo ciljevi vezani uz žensko zdravlje u toj prethodnoj nacionalnoj politici nisu do kraja, nisu u potpunosti ostvareni. Dakle mislim da bi ova nacionalna politika obzirom da je eto već četvrta po redu, morala biti znatno konkretnija, znatno operabilnija da bi bila efikasan instrument za ostvarivanje cilja, a cilj je da žene što prije, u što kraćem vremenskom roku, dakle ne u sljedećih stotinu godina, sudjeluju u kreiranju hrvatskog društva u onolikoj mjeri u kolikoj su mjeri njegov sastavni dio s tim da tu politiku moraju prihvatiti kao svoju, dakle ne kao našu žensku, dakle kao svoju, kao zajedničku i naši muški kolege, dakle zastupnici u ovom Saboru dakle ne da ju prihvate i glasaju za nju s figom u džepu nego da to bude istinski i pošteno. I ne samo to, već da ju i aktivno pronose i da aktivno žive tu politiku na terenu. Nije dobro kada žene same sebi govore o tome što bi trebalo napraviti, što bi trebalo učiniti, a oni koji zapravo u daleko najvećoj mjeri odlučuju kako to učiniti, koji raspolažu novcem da kažem prihvaćaju tu nacionalnu politiku ali sa figom u džepu. Zato se eto i ja pridružujem onome što je rekla potpredsjednica Sabora nakon uvodnog dijela kojega je iznio gospodin Uzelac. Dakle, dobro je što je upravo on o tome pričao i ja tvrdim da je to jedan vrijedan korak ka ovome što sam govorila. Hvala.

zamjeniče predsjednice Vlade i poštovana ravnateljice. Pa kolegice ovako. Ne slažem se i smatram da je netočno vaša izjava kada ste rekli da su zakoni najbolji za promjene. Ne slažem se i smatram da je netočno posebice kad se to odnosi na ovaj Zakon o ravnopravnosti spolova. Smatram da upravo ovakve strategije pa i ova četvrta ona koja ukazuje, ona koja educira, uči i upućuje. Iz toga je proizašlo kolegice sad ću vam nabrojati 2, 4, 5, 6 zakona koji se odnose na ravnopravnost. Izašao je jedan protokol i jedna nacionalna strategija. Dakle, ne slažem se i netočna je tvrdnja. I još nešto kolegice. Žao mi je mi je što ste u svom izlaganju ovo nije ispravak netočnog navoda, ali može biti, spomenuli školu u kojoj je 15 maloljetnih trudnica. Povrijedili ste ili 8, povrijedili ste zakon prvo o nekakvim podacima, a drugo zar ste mislili tih 8 trudnica metnut na stup srama. Da, rekli ste školu. To niste trebali govoriti. To se nikad ne govori. **Mimica, Neven Sljedeća na redu za pojedinačnu raspravu je poštovana kolegica Karolina Leaković. Izvolite. **Leaković, Karolina (SDP)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, poštovani potpredsjedniče hrvatske Vlade, poštovana gospođo predstojnice ureda. Nazivali su vas različitim ovdje i oslovljavali različitim imenima, predsjednice, ravnateljice. Vi ste predstojnica ureda pa i to dovoljno govori o tome, da zapravo još uvijek ne znamo čak ni koje mehanizme imamo i kako se zovu, odnosno tko im je na čelu i koje su zapravo to funkcije. Evo neovisno o tome drago mi je da imamo danas priliku razgovarati o novoj nacionalnoj politici koju ću naravno podržati. Ali isto kao i neke moje prethodnice izrazit ću i nezadovoljstvo pojedinim njezinim dijelovima i ukazati možda na ono što bi se u budućnosti moglo napraviti i drukčije, dakle poboljšati. U svakom slučaju, pridružujem se svima koji su već apelirali ili predložili da se iz naziva ove nove nacionalne politike za predstojeće razdoblje izbaci ili izostave riječi, dakle za promicanje ravnopravnosti spolova i da se zapravo nacionalna politika zove nacionalna politika ravnopravnosti spolova. Mislim da je to vrlo važna i vrlo dobra primjedba koju nadam se da će predlagatelj i usvojiti. Inače s velikom pozornošću zapravo pratim rad vladinog Ureda za ravnopravnost spolova i s obzirom na aktivnosti koje ured ima, a osobito s obzirom na biblioteku i na jednu zanimljivu izdavačku djelatnost moram reći da sam očekivala možda i mnogo više u ovoj politici i možda mnogo progresivnija rješenja od onih koja sam ovdje imala prilike pročitati. Ja mislim da je i zajednica koja je zainteresirana za to, dakle osobito nevladine organizacije koje se bave promicanjem ženskih ljudskih prava očekivala možda evo u četvrtoj nacionalnoj politici i neka rješenja koja bi doista pokazala da je Republika Hrvatska u proteklih osam ili više godina itekako napredovala na ovom planu. Prije svega željela bih reći da mi je nevjerojatno da mi danas tek dakle sredinom srpnja raspravljamo o nacionalnoj politici koja za rok provedbe ima zapravo razdoblje od 2011. do 2015. što znači da smo na neki način izgubili prvih šest mjeseci, budući da je prijedlog nacionalne politike dostavljen Hrvatskom saboru kao što stoji ovdje aktom od 1. srpnja 2011. godine. znači, prije nekoliko dana, pa me zanima kako se zapravo provodila nacionalna politika ravnopravnosti spolova u prvih šest mjeseci ove godine, odnosno na čemu je bila utemeljena. Jer Jer je prethodna politika valjda istekla 31. prosincom 2010. a novu kao što vidimo donosimo tek ovih dana. Nadam se, dakle da se takve stvari i ne samo vezano uz ovu nacionalnu politiku nego i uz druge strateške dokumente neće ponavljati, a često smo svjedoci da raspravljamo o ovim strategijama zapravo negdje kad su se one već trebale debelo provoditi. Kao što je kolegica Jelaš spomenula nije provedena temeljita javna rasprava. Ona je trajala prvo svega nekoliko dana, a onda je na prijedlog dakle nevladinih organizacija taj rok malo i produljen. Međutim, mislim da nije dobro da se ovakvim strateškim dokumentima i politikama raspravlja u jednom vrlo kratkom periodu iako su organizacije civilnoga društva imale prilike sudjelovati dakle i u mnogim raspravama imale su prilike dati svoje komentare. Mislim da je ostao jedan gorak okus nakon tako kratke javne rasprave. Također smatram da je u nacionalnoj politici trebalo još malo detaljnije i razvidnije pokazati što je to Republika Hrvatska uspjela u proteklom razdoblju učiniti na ovom polju. Dakle, mnogo detaljnije nego što je to ovdje napravljeno. I da bismo na neki način zapravo vidjeli koje su to mjere ostvarene, koje su to aktivnosti ostvarene. I da bismo iz tih početnih, odnosno iz tih pozicija krenuli dalje. Nije dobro da je tek nedavno na stranicama ureda objavljeno Izvješće o provedbi politike u 2009. i 2010. godini. Mislim da je to trebalo napraviti mnogo ranije. Dakle, svakako ne evo nekoliko dana prije rasprave ili nakon zaključenja rasprave o novoj nacionalnoj politici, budući da onda nije sasvim jasno na temelju čega su donesene ove nove mjere i nove aktivnosti za nacionalnu politiku koju ćemo primjenjivati u sljedeće četiri godine. Dakle, nacionalna politika je prepuna izraza poput pratit će se, nadzirat će se, poticat će se, vodit će se računa, promicat će se i tome slično. Smatram da ti izrazi i ti glagoli isto tako govore da nije riječ o jednom aktivnom pristupu po mom mišljenju. I sasvim sigurno da se mnoge onda od ovih mjera koje možemo pozdraviti na žalost neće ostvariti budući da se radi o glavnom dakle periodu od četiri godine koje je dakle vrlo široko definiran i da se radi uglavnom o pristupu koji na neki način je možda nadzorni, kontrolni, a nije proaktivan kako bi se to reklo. Mnoge mjere u ovoj nacionalnoj politici nadalje su dobile samo jednu rečenicu, a ja ću spomenuti kao i neke moje prethodnice na primjer zdravlje žena o kojemu se govori u samo tri aktivnosti i to je ovdje, dakle na stranici 28. 1.5 dakle podizati kvalitetu i dostupnost zdravstvene zaštite za žene i djevojčice. To smatram nije dovoljno i apelirala bih da ako je moguće dakle uvedemo još neke mjere, a ako nije dakle da se onda svakako pod ovako široko definiranim mjerama i aktivnostima doista vodi računa ne samo o reproduktivnom zdravlju žena nego i o seksualnom zdravlju žena. Nadalje, kad je riječ o obrazovanju želim upozoriti na mjeru 313. – to je obrazovanje za rodnu ravnopravnost. Tu se kaže dakle da će ono biti sastavni dio curiculluma građanskog odgoja i obrazovanja s tim da je rok provedbi 2011. godina. Pa bih doista zamolila da mi se objasni kako i kada će se uvesti obrazovanje za rodnu ravnopravnost u curicullum dakle još tijekom ove godine. Ono što me također zasmetalo je mjera 232. koja govori o tome da će se poticati organizacija odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi u trgovačkim društvima i poslovnim organizacijama u javnom i privatnom vlasništvu. Smatram da se radi o pokušaju socijalne segregacije. Dakle, u se radi o, pretpostavljam o vrtićima, o jaslicama u poslovnim subjektima u velikim dakle trgovačkim društvima. Ja se apsolutno protivim tom konceptu u kojemu će se djeca radnika segregirati i ići u neke posebne vrtiće, a ne u državno ili javno financirano dakle predškolsko obrazovanje. Pa bih apelirala da se ta mjera svakako ne provede, a mislim da s obzirom da mnoge mjere ni u prijašnjim nacionalnim politikama nisu provođene na odgovarajući način to baš i neće biti veliki problem. Ono što me zapravo najviše brine ili što me najviše iznenadilo ovdje je mjera pod brojem 73., dolazi dakle na kraju ove nacionalne politike, a odnosi se na rodni proračun i to me iznenadilo upravo zbog toga što je Ured za ravnopravnost spolova izdao jedan izuzetno i preveo jedan izuzetno važan priručnik Vijeća Europe koji upravo govori o rodno osviještenom ili rodno osjetljivom budžetiranju. Ali, vidim da to baš nije imalo nažalost odjeka u ovoj nacionalnoj politici. Naime, rodno budžetiranje ili rodni proračun još uvijek je u Hrvatskoj na neki način misaona imenica, kako na razini države, dakle na razini državnog proračuna, tako i pogotovo na lokalnim i regionalnim razinama. O tome se jako malo govori pa bih ovom prilikom dakle željela reći kako smatram da je ta mjera trebala biti neka mjera, dakle na početku nacionalne politike ili ona iz koje sve ostale proizlaze. Treba reći da rodni proračun, to nije posebni proračun za žene nego je utemeljen na premisi da proračunski prihodi kao i rashodi nisu rodno neutralni i dakle da smatram da s obzirom da u Hrvatskoj baš nema primjera dobre prakse evo možda smo na neki način propustili priliku u ovoj nacionalnoj politici upravo se usmjeriti ka jednoj rodno osjetljivijoj raspodjeli javnih prihoda i rashoda i zapravo jednom demokratskom pristupu izradi proračuna, a onda dakle i trošenju proračunskih sredstava. Ako to već dakle nismo sada uspjeli negdje postaviti na vrh naših prioriteta ja svakako apeliram da se u sljedećem razdoblju malo više povede računa i o tome što jest rodni proračun. I pohvalila bih naravno Izvješće pravobraniteljice za ravnopravnost spolova na koja se djelomično poziva i ova nacionalna politika. Bilo bi mnogo gore da se poziva i više, no usprkos dakle svim primjedbama koje imam, mnoge od njih nisam uspjela niti izreći u kratkom vremenu, ja ću naravno podržati ovu nacionalnu politiku. Zahvaljujem. **Mimica, Neven (SDP)** Hvala lijepa. Sad imamo jedan ispravak netočnoga navoda i 3 replike. Ispravak ima poštovana zastupnica Karmela Caparin, izvolite. mislim da to je zaista netočno jer su na javnoj raspravi bile nevladine organizacije, svi predstavnici, a osim toga nakon određenog dijela je i produžena i na samom odboru pravobraniteljica za ravnopravnost spolova je izrazito naglasila zadovoljstvo sa javnom raspravom u kojoj su svi sudjelovali i na prihvaćanje primjedbi koje su iz te javne rasprave date. S druge, netočno je da nema u nacionalnoj politici ništa o seksualnom zdravlju Mislim da se tu navodi ako se ne varam o reproduktivnom zdravlju, o spolno prenosivim bolestima, a o drugim bolestima imate na razini Ministarstva zdravstva i na drugim nacionalnim programima koji se tiču zdravlja žena. Hvala lijepa. Prva replika, zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. više proaktivnosti. Naime, mi imamo dosta, imamo nacionalnu politiku, imamo mnogobrojne strategije, imamo konvencije i evo vidimo sljedeća naša točka, odnosno zadnja točka u ovom zasjedanju bit će prijedlog odluke o imenovanju i prestanku mandata članova Nacionalnog zdravstvenog vijeća. Pa ćemo vidjeti kako su ove teme još uvijek za nas, dakle pitanja ženskih prava, još uvijek je to pitanje političkog turizma gdje se govori samo u određenom vremenu nakon toga se prestane s tim. Evo sad ćete vidjeti, kandidatkinje koje su postigle najviše u karijeri što se moglo postići, što one za sebe govore? Kad su bile na nižem statusu onda su bile i voditeljice i suradnice, čim su dostigle viši stadij prelaze u muški rod pa su tako naslovi redoviti profesor, za sebe pišu, pa su izvanredni profesor, pa su znanstveni asistent, doktor medicinskih znanosti, ona je magistar medicinskih znanosti, diplomirani inženjer, ona je predstojnik, a ne predstojnica, ona je izvanredni profesor na katedri jednoj pa onda izvanredni profesor itd. Prema tome, one ne poštuju, ili još uvijek je to u svijesti pa i kod samih sutkinja koje odlučuju o takvim pitanjima diskriminacije i ravnopravnosti, nitko neće na vratima da ga piše iako to mora pisati po Zakonu o ravnopravnosti spolova sutkinja, piše sudac. Rasprava je o tome bila, tako je isto i kod ovih naših građanki akademskih koje smatraju da će se umanjiti njen položaj ako ona se kaže da je ona izvanredna profesorica, da je predstojnica itd., itd., itd. Znači, sve u svemu da mi nismo uspjeli u tome. Ni kod tih ljudi koji imaju najviše znanstvene titule. Međutim, ohrabruje to što su naše radnice svjesne, pa i radnice Kamenskoga, nisu rekle ja sam radnik, rekle su da su radnice. Uzele su kruh u svoje ruke, sada su se prekvalificirale i sada su terapeutkinje. Mislim da mnoge mogu učiti upravo od njih. Žalosno, ali istinito. Odgovor na ovu repliku ima poštovana zastupnica Leaković. Izvolite. **Leaković, Karolina (SDP)** Slažem se. Dakle, jezik je jedan od najvažnijih ili najutjecajnijih instrumenata patrijarhata, ali ono što je važno reći je zapravo sad kad ste govorili o tome koga se imenuje u različita državna tijela da mi u Saboru nažalost prečesto imenujemo rodno neravnopravna tijela i nadam se da će se u tom smislu poštovati mjera ili aktivnost 412. dakle da se vodi računa o tome da se u preimenovanju u državna tijela i tijela jedinica lokalne i područne samouprave i druge pravne osobe s javnim ovlastima vodi računa o ... nezastupljenosti oba spola. Prečesto to nismo u prilici, imamo mnogo više pripadnika jednog spola od drugog sigurno je da su žene, kao što vidimo ovdje prema podacima koji su nam dostupne kvalificirane za zauzeti tako važne pozicije. Hvala lijepa. Drugu repliku ima poštovana zastupnica Đurđica Sumrak. **Sumrak, Đurđica (HDZ)** Hvala vam gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Kolegice Leaković svi mi jako dobro znamo da je gospođa Radin predstojnica Vladinog ureda. To je jedno. A drugo, sada ću reći, nije mi jasno u svim ovim raspravama tu sa desne strane, isključivo samo od gospođe INgrid s njom se slažem u ovom što je rekla kako se pišu titule, nije mi jasno zašto ste tako ogorčeni i protiv ove strategije. Da li zato što je to donesena strategija iz Vladinog ureda gdje predstojnica žena, da li zato što je predsjednica Vlade žena, gospođa Jadranka Kosor, ja znam da vi to teško izgovarate ali to je tako, da li zbog toga što nije svijest još svima nama ženama doprla do toga da mora postojati i ta ženska solidarnost. Da li zbog toga što kroz ove 4 nacionalne strategije su se iskristalizirali zakoni koje smo, malo prije je kolegica Caparin o njima govorila, da li zbog toga što je predsjednica Vlade podupirući ove Zakone i nacionalnu strategiju osnaživala žene i to na način da danas rodiljne naknade žene koje imaju visoku stručnu spremu imaju punu svoju plaću 6 mjeseci, da li zbog toga što nezaposlena žena dobiva porodiljnu naknadu, da li je to sve negativno što je izašlo iz ove nacionalne strategije. Žalosno je to znate, mi smo imali nekoliko sastanaka unutar svojih ženskih organizacija u HDZ-u i vjerujte da smo jako puno naučile i promicale i nije sramotno reći promicale, nije to sramotno nego je to jako važno. I slažem se sa kolegicom Ingrid kada govori o tome da bismo mi trebale same mi žene upozoravati da smo magistrice, pravnice i ostalo tada će nas puno više cijeniti. MI smo bili na predstavljanju žene u politici i vezano uz ovo što ste govorili 40% na listama, da. Ali koja od nas želi biti postotak. Želi biti na listi u tih 40%, zato jer je to zavrijedila. Zato jer je zavrijedila radom, znanjem i zalaganjem, pa da dobije šansu da tada i uđe. Ali ta svijest upravo se promiče upravo kroz ovakve strategije a ni jedan zakon to neće moći učiniti osim svijesti samih sebe i ostalih oko nas. Hvala lijepa. Odgovor na repliku zastupnica Leaković. **Leaković, Karolina (SDP)** Kolegice nisam se uopće referirala na vas kada sam rekla ovdje da neki kolegice i kolege ne znaju koja je funkcija gospođe Štimac-Radin ali vi ste se prepoznali. Dakle, molim da ne govorite o ženskoj solidarnosti jer gospođa predsjednica Vlade je pokazala solidarnost prema radnicama Kamenskog. Ja sam joj postavila zastupničko pitanje na koje ona nije odgovorila na način na koji se to od nje očekivalo. Prema tome, o ženskoj solidarnosti molim izvolite u svojoj stranci raspraviti. SDP odnosno ja osobno kao zastupnica podržat će ovu nacionalnu politiku ali to ne znači da moramo aplaudirati svemu što u njoj piše i da ne možemo ukazati na to što bi moglo biti bolje, to nema veze tko ju predlaže. Dakle, to je nacionalna politika koja se jednako odnosi i na nas zastupljene i podzastupljene zove se Nacionalna politika ravnopravnosti spolova. **Mimica, Neven (SDP)** Hvala vam lijepa. Treća replika poštovana zastupnica Gordana Sobol. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Samo sam htjela još dodatno nešto slažući se sa vama u ovom dijelu koji se govori o poticanju organizacija odgoja i obrazovanja gdje se u predškolskim ustanovama a vezano je da se te predškolske ustanove otvaraju u trgovačkim društvima, poslovnim organizacijama, javnom i privatnom vlasništvu. Inače treba reći iz izvješća o provođenju prošle nacionalne politike ova mjera nije provedena, ta mjera u 4 godine apsolutno nije provedena. Nije provedena iz razloga što je po mom shvaćanju bila vezana uz jednu drugu mjeru koja je pisala u prošloj nacionalnoj politici a to je da će se uvesti određene porezne olakšice društvima koja budu otvarala vrtiće unutar svojih prostora. Ja se isto osobno ne slažem da se otvaraju vrtići unutar nekakvih firmi, jer to onda dodatno veže žene i muškarce, dakle majke i očeve pa mogu ostati na poslu do kada god, eto do 7 ili 8 sati jer eto dijete im je u tom vrtiću nadohvat ruke, dakle u tom smislu, a to je stvar za raspravu jer te rasprave se vode. Ali dakle, ovo je jedna od mjera koja je upisala i u ovu politiku ali bez one druge mjere, dakle ona druga mjera koja nije provedena i Ministarstvo financija je jasno reklo da to neće provesti, nije moguće jer to izaziva određene druge teškoće općenito u samom poreznom sustavu.

ili da sam negativno nastrojena prema svemu što dolazi iz Vlade. Predugo se svi bavimo ovom problematikom, problematikom ravnopravnosti spolova da ne bismo si mogli dozvoliti da budemo kritični, ali to ne znači da nećemo prihvaćati ovakve dokumente.

gospođo predstojnice Ureda, kolegice i kolege. Meni je jako drago što je počeo danas predstavljanje ove Nacionalne strategije muškarac, naš potpredsjednik Vlade, evo slučaj je bio da je prvi govornik bio u ime Kluba gospodin Radin ponovno muškarac, ali isto tako moram spomenuti ovdje da je ove godine prvi put u Dubrovniku na otvaranju ljetnih igara Gundulićevu odu Slobodi izvodila žena, prvi put u povijesti ljetnih ljetnih igara da je izvodila žena. Evo, toliko ipak smo uspjeli promičući bez obzira da li će se mijenjati taj naziv promicati, ne promicati, ipak smo uspjeli promičući napraviti nešto. Moja diskusija će biti vrlo kratka i osloniti ću se na primjedbe, odnosno zapažanja sudionika u javnoj raspravi, odnosno predstavnika nevladinih udruga. Moram reći da pozdravljam organiziranje javne rasprave u donošenju ovog ključnog dokumenta kao jednog vrlo važnog procesa u sudjelovanju organizacija civilnog društva i donošenju odluka odluka javnih rasprava. Međutim, i njihove su primjedbe bile kratak rok, prekratak s obzirom da mnogi važni sudionici nisu čak bili upoznati s početkom javne rasprave koja se na početku predstavljala, kako sam dobila, samo na web stranicama. Ova nacionalna politika nadograđuje se na prethodnu nacionalnu politiku, međutim, u čijem provođenju zainteresirana javnost nema dovoljno podataka jer potpuni izvještaj za cjelokupni period provođenja politike nisu dostupni javnosti. Zašto to kažem? Nema evaluacije koja bi pokazala do koje mjere su ostvareni ciljevi postavljeni nacionalnom politikom jer evaluacija nije provedena. Na žalost kao i prethodne nacionalne politike, niti novom nacionalnom politikom nisu predviđeni indikatori kojima će se moći procijeniti uspješnost provedbe, a nisu ni predviđeni mehanizmi praćenja evaluacije što će isto tako onemogućiti, na kraju pitamo se je li uopće, odnosno u kojoj je mjeri provedena ova strategija. Kada govorimo o akcijskom planu djelovanja, kaže se a akcijski plan djelovanja sadrži ključne aktivnosti i mjere prema prioritetima tematskim područjima djelovanja. Međutim, nedostaje objašnjenje zašto se izabrao baš fokus na ova područja, te u kakvoj su vezi sa analizom stanja. Danas su kolegice, evo brojala sam, skoro su sve kolegice spominjale isto tako zdravlje žene i nije jasno zbog čega je zapravo došlo do redefiniranja prioriteta. Uzimajući u obzir mjere iz nacionalne politike prošle u području žena i zdravlja a sukladno podacima kojima raspolaže se u proteklom razdoblju, postavljeni ciljevi a to su bili i smanjenje učestalosti spolno prenosivih bolesti, podizanje razine zaštite i očuvanje zdravlja na radu, osobito psihičkog zdravlja žene, unapređenje mjera za očuvanje reproduktivnog zdravlja žene i sl. nisu ostvarene. Zbog toga smatramo da bi zapravo navedeno područje s odgovarajućim mjerama trebalo biti uvršteno u nacionalnu politiku ovu novu 2011.-2015. godine. Osim toga, nije jasno prema kojim kriterijima je područje žene i zdravlja uvršteno u tematsko područje promicanja ljudskih prava. Iako je politika ravnopravnosti spolova i osnaživanja žena prihvaćena na najvišoj državnoj razini odlukama Vlade Republike Hrvatske i Hrvatskoga sabora, iz ove politike zapravo nije vidljivo jesu li i na koji način osigurana odgovarajuća financijska sredstva, o tome su zapravo govorile i moje kolegice. Pojedine mjere nacionalne politike čini provođenje drugih strategija ili planova koje sadrže mjere vezano uz ravnopravnost spolova npr. mjera 211 unaprijedit će se položaj žena na tržištu rada sukladno mjerama nacionalnog akcijskog plana zapošljavanja za određeno razdoblje. No, taj princip nije konzistentno proveden kroz cijelu nacionalnu politiku, već je dio strategije spomenut kao sastavni dio strateškog okvira u uvodu. Stoga ne vidim razloga da akcijski plan zapošljavanja recimo bude istaknut kao zasebna mjera kada to već nisu i druge strategije i planovi. Kao što sam već spomenula, dio mjera je suviše općenit i nedostaju metode provedbe. To se naročito odnosi na mjere kojima su nositelji institucije, kojima ravnopravnost spolova nije nužno fokus te im nedostaje znanje u području ravnopravnosti spolova. Prema tome, vjerujemo da bi preciznije definiranje mjera znatno olakšalo njihovo provođenje, pa npr. predlaže se da pitanje rodno osjetljivog jezika bude sastavni dio mjera 711 što znači redovito će se održavati seminari za državne službenike, službenice radi njihove edukacije i naravno učinkovitijeg provođenja propisa i zadaća u ovoj politici provedbe ravnopravnosti spolova. Zatim, mjera 215 promicat će se zapošljavanje žena u sektoru informacijsko-komunikacijskih tehnologija itd. Ali ne pojašnjava način provođenja te bi trebalo pojasniti radi li se to o stipendiranjima, o kampanjama, o subvencioniranjima itd. ili o nečemu drugome. Još bi se osvrnula na 726 a to je analizirat će se sadržaj medija radi detekcije učestalosti i vrste rodnih stereotipa i ovdje bi naglasila da žene u medijima na žalost se danas prikazuju sve više kao stereotipi što podrazumijeva da se ženska osobna kao ljudskog bića svodi na običan objekt predodređenih stereotipnih vrijednosti. Na žalost, svjedoci smo da se tijelo žene u medijima predstavlja kao seksualni objekt, pogotovo u reklamama, to sam već prije ne znam koliko vremena i govorila u ovom Hrvatskom saboru jer kaže se da je žensko tijelo u aluziji na seks sve prodaje se ne razumije) svih ostalih vrijednosti žene kao osobe. A isto tako u medijima vrlo često se žena pokazuje i kao vješalica za odjeću, za odjeću, odnosno lice za kozmetičke preparate. Evo, to su zapravo kratka zapažanja, a naravno da podupirem i prihvaćam i ovu nacionalnu strategiju. Hvala lijepo. Hvala vam lijepa. Ispravak netočnoga navoda ima poštovana zastupnica Karmela Caparin. **Caparin, Karmela (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa još jedanput moram ispraviti, kolegica valjda nije čula prethodni moj ispravak netočnog navoda. Netočno je da iz prošle nacionalne politike nije učinjeno, nije dovršeno ono što se odnosilo na zdravlje žena. U izvješću pravobraniteljice za ravnopravnost spolova naglašeno vam je da su sve mjere iz poglavlja Žene i zdravlje provedene. Ovo što sada kritizirate da nema dalje žena i zdravlje već je i sam potpredsjednik naglasio da nije navedeno zato što je to provedeno u drugim ministarstvima, pa tako imate i u Ministarstvu zdravstva provodi se probir i prevencija karcinoma vrata maternice, karcinoma dojki, karcinoma crijeva. Osim toga imate program mjera zdravstvene zaštite. Vlada je odnijela nacionalnu strategiju zaštite mentalnog zdravlja od razdoblja 2001. do 2016. godine. Ne vidim uopće razloga da se to ponovno spolova. A što se tiče ovo što naglašavate da su mjere općenite, pa ne mogu biti drugačije ako je to prijedlog nacionalne politike, a osim toga imate i dalje i nositelj i rok provedbi i akcijske planove

Poštovani potpredsjedniče, potpredsjedniče Vlade, gospođo predstojnice ureda. Evo dozvolite mi ja ću isto vrlo kratko a da se ne ponovim, a s obzirom da sam jedini muškarac ja mislim koji uz potpredsjednika Vlade govorio o ovoj temi, onda dozvolite mi da kažem mi da kažem prvo da podržavam dokument koji je tu nama predložen. Neću ponavljati sve ono više manje što je rečeno znači i dobre, a da kažem i one strane neću reći loše nego ono što bi trebalo poboljšati da taj dokument koji određuje okvire u jednom kako ga nazvati području cijelog ponašanja kompletnog društva na području RH da taj dokument kao nacionalna politika bude još kvalitetniji ne samo u sadržajnom smislu nego ja bih volio da bude i konkretni i konkretiziran koliko god on može biti konkretan s obzirom da se radi o nacionalnoj politici mada bih ja više volio da se zove nacionalna politika rodne ravnopravnosti. Zašto ? zato što s tim dokumentom određujemo neću reći ponašanja, neću reći ni obveze jer je teško reći obveze nego sve ono što treba napraviti na svim poljima na području kako od zakonodavstva do ukupnog ponašanja kako bi politika ravnopravnosti odnosno rodna ravnopravnost ili spolna ravnopravnost bila na još kvalitetnijoj razini. Radi se o jednom području koji je jedna konstanta, koja kroz ukupan razvoj društva tako i ukupnu organizaciju i života i rada i zajednice itd. trebamo težiti da ju postignemo na jednu optimalnu razinu odnosno na potpunu ravnopravnost. Svjestan sam da ta ravnopravnost potpuna kojoj težimo da će trebati jedan duži period da do nje dođe. Ali ono što bih ja htio reći volio bih da su neke mjere i konkretizirane već u samoj strategiji ne samo kao načelne obveze što treba netko napraviti nego bi po meni trebali biti i određeni rokovi i usmjerenje za mehanizme kako na koji način onda tu cijelu inventuru kada je radimo za 4 godine kao što smo radili sada za prethodno razdoblje da možemo reći što je na pojedinom segmentu konkretno napravljeno. Ono što želim reći da definitivno da bi dostigli stupanj kojemu težimo da u tom dijelu treba akcenat po meni najbitniji dati na odgoju, na odgoju počev od djece pa na dalje. To je ono što trebamo cijelo vrijeme govoriti jer to treba na neki način usaditi. Teško je reći usaditi ali odgojiti nove generacije na način da poštivanje ravnopravnosti i ravnopravnost bude sastavni dio života. To su najbitnije uloge institucija institucija već od predškolskog odgoja, škola i svega onoga znači ne samo institucija nego i organizacija koje se bave u bilo kojem dijelu odgojem, okupljanjem i organiziranjem djece od škola do sporta društvenih organizacija itd. jer to su upravo mjesta na kojima se dugoročno mogu postići najkvalitetniji pomaci. Ono što želim reći normalno što moramo danas imati, a to su zakonski propisi. U svakom zakonskom propisu moramo imati elemente sadržane i ja moram reći da već imamo jedan niz zakonskih propisa odnosno zakona i propisa koji uređuju. Međutim smatram da nije dovoljno učinjeno kako u konkretiziranju pojedinih mjera ali isto tako u onom dijelu nepoštivanja odnosno sankcioniranja nepoštivanja obveza koje proizlaze iz svih tih zakonskih obveza koje se odnose na rodnu odnosno spolnu ravnopravnost. Nažalost, sankcija je sastavni dio i zato sankcija postoji. Prema tome, treba biti u većem dijelu i sankcionirano neispunjavanje obveza. Svjestan sam da ih je teško ispuniti više puta zato što mi imamo jedan slijed, prema tome teško je preko noći napraviti veliki napraviti veliki pomak. Međutim, sa takvom nacionalnom politikom ja moram reći da je podržavam jer ona je uvijek iskorak prema naprijed, može dovesti i do toga da u tom segmentu budemo kvalitetnije angažirani. Netko je prije spominjao i Sabor i sastav Sabora itd., to dekretom ne možemo riješiti, ali zato smo svi skupa pozvani kao osobe koje se bave javnim poslom, koje se bave politikom, to je jedan široki spektar da težimo težimo tome da dostignemo ono što smo si zadali upravo i ovom strategijom odnosno politikom koju zadajemo za 4 godine. Prema tome, ono za što se zalažem akcenat na odgoj na djelovanje i svega uređenja kroz institucije koje odgajaju nove generacija, a isto tako zalažem se za konkretiziranje koliko god je moguće. Evo imamo negdje na jednom dijelu piše da će se područne (regionalne) odnosno lokalne samouprave donositi i poduzimati mjere itd. Volio bih da je konkretnije da se što god moguće konkretizirano bez obzira što je to dokumenat koji određuje okvire, ali iz njega proizlaze obveze svih onda nakon toga da na svakom segmentu počev od mene pa svih nadalje koji svi djelujemo u tome da na svakom u dnevnom, javnom životu i utjecaju na ono što imamo i na donošenje propisa u konačnici Sabora da o tome vodimo računa da bi onda dostigli tu razinu. Neću spominjati sve ono što se odnosi prije ste rekli na zdravlje žena, mada kada govorimo o tome mislimo na sve one mjere koje je potrebno donijeti. Prije smo spominjali edukaciju već i vraćamo se opet na školu. Prema tome, to su mjesta o kojima o tome moramo govoriti jer na sreću budućnost je u novim generacija koje vjerojatno ako tamo akcenata i damo kompletnu svoju pažnju u tom dijelu, možemo polučiti dugoročno rezultate da ukupna zadovoljstvo u društvu bude svih spolova i da dođe do ravnopravnosti dođe do ravnopravnosti koja će biti zadovoljavajuća kojoj mi težimo, teži joj cijeli svijet, cijela Europa itd. netko više, netko manje. No dobro, mi se zadržimo što moramo mi napraviti. Prema tome, ja podržavam to podržavam to uz sve ove korekcije koje su kolege rekle koje je moguće učiniti u cilju kvalitetnijeg i boljeg dokumenta. Hvala lijepa. **Mimica, Neven (SDP)** Hvala lijepa. I evo umjesto pohvala za uključivanje u raspravu dobili ste jedan ispravak netočnoga navoda i jednu repliku. Evo najprije poštovana zastupnica Karmela Caparin. **Caparin, Karmela (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Moram ispraviti kolegu koji u svojoj raspravi kaže nije dovoljno učinjeno na konkretiziranju mjera i tada govori o obrazovanju. Izgleda kao da niste pročitali ovu nacionalnu politiku jer na stranici 33, 34 i 35 35 upravo vam se govori o konkretnim mjerama o uklanjanju stereotipa, uvođenju rodno osviještenog odgoja i obrazovanja u cjelokupni obrazovni sustav. Donijet će se novi udžbenički standard kojim će se podići kvaliteta rodno osjetljivog obrazovanja, etički i jezični standardi udžbenika, nacionalni okvirni kurikulum, udžbenički standard. Provodit će se sustav edukacije o ravnopravnosti spolova za nositelje i odgojno-obrazovnog procesa, postići se spolna ravnoteža u odabiru područja obrazovanja u srednjim školama i visokoškolskim ustanovama. Dakle ne može se reći da se ne konkretizira. A što se tiče rodno osjetljivog obrazovanja na ove dvije stranice zaista je sve konkretizirano. Hvala lijepa. I repliku još ima poštovana zastupnica Gordana Sobol. **Sobol, Gordana (SDP)** Zahvaljujem. Pa kolega Dino, ja ustvari podupirem vaša razmišljanja vezana oko rodno osjetljivog obrazovanja ali razmišljam stalno u svjetlu onoga što je do sada učinjeno i koliko su neke mjere koje su bile i u prošloj politici na neki način se nastavljaju gotovo u istom obliku u novoj nacionalnoj politici. Pitanje je koliko su se one do sada provodile kroz naš odgojno-obrazovni sustav. Stoga ja sam nedavno na jednoj od rasprava, čini mi se da je to bilo vezano upravo kod izvješća pravobraniteljice, postavila pitanje kakve to generacije mi odgajamo, odnosno kakve nam to generacije odgajaju ili kako god hoćete. Ono što je pozitivno s ovim mjerama koje se odnose na rodno osjetljivo obrazovanje i što posebno pozdravljam to je edukacija onih koji rade sa našom djecom, od najranije dobi, ali i zaključno i sa visokoškolskim obrazovanjem edukacija o pitanjima između ostalog i ravnopravnosti spolova. I mene užasno smeta što se u biti ne može ništa učiniti kada vam recimo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa između ostaloga, kad se govori o bilo kakvim pomacima koji bi išli ka cilju sustavnog uklanjanja rodnih stereotipa što se ustvari pomaknulo i je li se nešto pomaknulo unutar recimo tog ministarstva, kaže podržava se, ocjene koje oni daju u izvješću su općenite i paušalne jer kaže podržava se ravnopravnost spolova na prikladan način. To za mene ne znači ništa i ustvari za mene i dalje ostaje nejasno, bez obzira što podupirem mjere koje se ovdje donose, kako će i na koji način to naš odgojno-obrazovni sustav pratiti. A posebno upozoravam da smo kao klub i dali amandman koji se odnosi na na mjeru 3.1.2 gdje stoji da u postupku procjenjivanja usklađenosti udžbenika i pripadajućih nastavnih sredstava s nacionalnim okvirnim kurikulumom i udžbeničkim standardom kaže stručnim će se povjerenstvima ukazivati na potrebu uklanjanja rodnih stereotipa.

Hvala lijepa. I odgovor na repliku, poštovani zastupnik Kozlevac. **Kozlevac, Dino (SDP)** Da, poštovana kolegice Sobol, točno. Kad kažemo da se mjere trebaju konkretizirati onda ne smatram da mjere nisu ugrađene u politiku. Prema tome mjere su ugrađene, a kao što ste rekli postoje mjere koje konstantno ugrađujemo. Međutim, ja bih volio da smo konkretno valorizirali dosadašnju provedbu, dosadašnje stanje, zadovoljavajuće, nije zadovoljavajuće, došlo je do pomaka, nije došlo do pomaka, prema tome da valoriziramo. A kakvo je stanje i da ne možemo biti zadovoljni u konačnici govori i izvješće pravobraniteljice ravnopravnosti spolova i drugih masu primjera koje imamo prilike vidjeti i čuti da ima prostora da se stanje unaprijedi, da se konkretizira što treba napraviti i kako napraviti i da se nakon toga valorizira što je učinjeno. Ovo što ste rekla konkretno za primjer udžbenika, nije dovoljno reći da ćemo poduzeti, da ćemo napraviti nego konkretnu mjeru što i kako treba biti. Hvala. Hvala lijepa. Nema više prijavljenih za raspravu po ovoj točci tako da će sada završni osvrt u ime predlagatelja imati poštovani potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske Slobodan Uzelac. Izvolite. zastupnici. Dozvolite mi prije svega da vam svima zahvalim na vašoj pozornosti koju ste i vi vaši klubovi poklonili ovoj temi. Dakako, zahvaljujem onima koji su izrazili podršku bezrezervnu ili s rezervom, svejedno. Rekao bih naročito zahvaljujem onima koji su iznijeli kritike i u tom smislu dali doprinos u smislu poboljšanja ovoga teksta iz perspektive da oštrina vaših kritika jeste možda velika, ali ni izdaleka onoliko velika koliko je nama ostalo posla, svima zajedno ostalo posla na otklanjanju ove zapravo civilizacijske mrlje koju suvremeni svijet pa i naš ima u odnosu prema više od polovine stanovnika naše Republike Hrvatske. I s te perspektive i s tom sviješću prihvaćamo vaše kritike i nemate potrebu nama ni na koji način se ispričavati zato što ih upućujete, rekao bih dapače. Ipak, kratko dodatno pojašnjenje vaših prijedloga vezanih za potrebu konkretizacije nekih mjera kao što su recimo mjere iz poglavlja ili područja zdravlje žena. Uistinu u gotovo 10-tak strategija u Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi te su mjere daleko konkretnije elaborirane nego što bi bile moguće ovdje u tekstu koji već sad kao što vidite ima više stotina stranica. ono što je važno, samo da podsjetim, da je ta činjenica da su te mjere tamo navedene i da se od tamo vode imala za posljedicu, samo da podsjetim, ne znam da li ste primjetili sa su Ujedinjeni narodi pohvalili našu državu na programu npr. prevencije HIV-a u tom ministarstvu i rezultata koje su dale te mjere, a to je jedna od mjera iz toga poglavlja. Dobro, možda možemo napraviti i kombinaciju, možda možemo vidjeti dio čega unijeti u ovaj opći dokument, ali u svakom slučaju problemi o kojima govorite nisu zaboravljeni i oni se kao takvi tamo elaboriraju. Što se tiče konkretne molbe za pojašnjenje koje je postavila uvažena zastupnica Leaković vezano za obrazovanje za rodnu ravnopravnost u onom dijelu u kome se govori da će biti, to će biti sastavni dio kurikuluma za građanski odgoj i obrazovanje. Pojašnjenje ide u smislu da se taj kurikulum upravo ovih dana izrađuje ne piše ovdje, nismo napisali da mislimo da bi trebalo biti. Kažemo bit će u tom dokumentu sasvim konkretno navedeno i to na tragu jedne strategije usput možda i dodatni odgovor kolegici zastupnici Sobol. Strategije o sustavnom obrazovanju o ljudskim pravima koje je od ove akademske godine otpočelo na svim hrvatskim i javnim sveučilištima, a slijedom zaključaka Rektorskoga zbora od prošle godine kada je svako sveučilište samoinicijativno preuzelo obvezu da će u skladu sa vlastitom kompozicijom, organizacijom i potrebama iznaći najbolji model da se otpočne s tim obrazovanjem. Dakako prije svega sa obrazovanjem učitelja i nastavnika kao ljudi koji bi to dalje nosili. I konačno, već do sada su pristigli amandmani koje sam imao prilike vidjeti. Među njima je i ovaj amandman vezan za potrebu promjene naziva dokumenta. Ja unaprijed mogu reći da je on prihvatljiv ne samom nazivu nego i u svemu onome što taj naziv sa sobom nosi. Evidentna je želja da naziv odražava svu širinu dokumenta a ne samo promidžbu i to je ono što dakako prihvaćamo. Prihvatit ćemo koliko sad mogu reći ovako s nogu i većinu ostalih amandmana, ali o svemu tome sutra konkretnije. Još jedanput zahvaljujem na pozornosti. kada se za to steknu uvjeti, a nadam se da će se steći sutra.